Milorad (HNS)** Nastavljamo sa - Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.br. 304.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 Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja, izvolite zamjeniče ministra. Izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, rezultat su potrebe za usklađivanje sa direktivnom 2009/49 EZ od 18. lipnja 2009. godine kojim se mijenjaju i dopunjuju direktive 78/660 i 83/149 u pogledu zahtjeva za objedinjavanje financijskih izvještaja za srednja trgovačka društva i u pogledu sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja. EU donijela je ovu direktivu kako bi se pojednostavnile procedure, smanjili administrativni teret na trgovačkim društvima i stvorilo povoljnije poslovno okruženje, te kako bi računovodstveno pravila omogućavala tvrtkama iz EU biti konkurentne, efikasnije i što uspješnijima uspješnijima u globalnom okruženju. Važno je naglasiti da je direktiva dobila široku potporu država članica. Direktiva omogućava državama članicama da matična društva koja ima ovisna društva čiji pojedinačni i skupni financijskih položaj i uspješnost poslovanja nisu značajni za istinitost i objektivnost prikaza financijskog položaja i uspješnost i poslovanje grube budu izuzeta od obveze sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja. Važećim zakonom je obvezno sada ih je sastavljati. S toga s ovom izmjenom zakona ista i omogućuje, znači mijenja se pri čemu matično društvo mora navesti nazive i sjedište svojih ovisnih društava te objasniti kriterije utvrđivanja značajnosti skupne i pojedinačne, ovisnih društava u bilješkama uz odvojene godišnje financijske izvještaje. Dok tijela ovlaštena za nadzor poduzetnika u dijelu računovodstvenih poslova mogu propisati uvjete određivanje značajnosti uz primjenu odredbi hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, odnosno međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji se odnose na značajnost. Također, pored toga neovisno o direktivi je zbog postizanja ujednačenog financijskog izvještavanja svih financijskih institucija pravne osobe koje obavljaju djelatnost factoringa razvrstavaju se u velike poduzetnike i obveznici su primjene međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Također, ovaj zakon se usklađuje vezano i za prekršajne odredbe. Zahvaljujem. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. Poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče, poštovane kolegice i kolege. Ovo je još jedan zakonski prijedlog kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom EU. Riječ je konkretno o usklađivanju sa direktivama kojima su utvrđeni zahtjevi vezani za sastavljanje i objavljivanje financijskih izvještaja trgovačkih društava. Dvije promjene su ovdje važne. Prvo, zakonom se propisuje da trgovačka društva koja konsolidiraju svoja godišnja financijska izvješća ne moraju u konsolidaciju uključiti one ovisne poduzetnike koji nemaju značajnijeg utjecaja na financijski položaj i na uspješnost poslovanja matičnog društva koje provodi konsolidaciju. matično društvo obavezno je u konkretnom godišnjem financijskom izvješću navesti razloge zbog kojih nije u konsolidaciji obuhvatilo ovisne poduzetnike. Ova izmjena svakako je dobro došla liberalizacija u financijskom izvještavanju koja će imati pozitivnog odraza na smanjenje, na pojednostavljenje financijskog izvještavanja i na smanjenje administrativnih troškova poduzetnika što svakako u ova krizna vremena nije mala stvar. Druga promjena nije vezana na usklađenje, druga važna promjena sa direktivama EU, dakle tu je promjenu inicirala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga a riječ je o tome da se pravne osobe koje obavljaju djelatnost factoringa razvrstavaju u velike poduzetnike i naravno samim time postaju obveznici primjene međunarodnih standarda financijskog izvještavanja bez obzira na veličinu svoje imovine, bez obzira na broj zaposleni i na ostvareni promet, dakle bez obzira na one standardne kriterije koji se primjenjuju u postupku razvrstavanja pravnih osoba prema veličini. Klub SDP-a Milorad (HNS)** Hvala. U ime kluba zastupnika HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo da se ja uključim u ovu burnu raspravu o ovim financijskim zakonima koji se usklađuju sa Direktivama EU. Međutim uz usklađivanje zakonodavstva Hrvatske sa pravnim stečevinama EU mislim da oko ovih nekih tehničkih usklađenja ipak ne smijemo proći tako lako jer možda najveći problem u ovom trenutku u Hrvatskoj je i kad se volimo politički prepucavati oko ovog duga prema državi međusobnog neplaćanja su upravo to međusobno povezna društva koja po zakonu o međusobno povezanim društvima, ovisnim ako pogledate kako oni posluju i kakvu korist to osnovno sredstvom su oni itekako povezani. Zato jedna ovako naočigled tehničko usklađivanje zakonodavstva je u praksi poznajući ovoga snalažljivost hrvatskih poduzetnika, mislim ono u negativnom smislu može biti izuzetno opasna jer nelogično je da neko tko se bavi osnovnom djelatnošću ima osnovani 10, 15 ili 20 trgovačkih društava. Druga stvar, društva koja se tzv. projekt društva koja se osnivaju, jedno trgovačko društvo za jedan projekat. Dakle ono se bavi sa vođenjem tog projekta od početka investicije do kraja investicije i kasnije kad taj projekat saživi, dakle to nešto što nije sporno i što je zakonom definirano. nelogično je ponavljam kad se neko bavi s jednom djelatnošću i onda otvori deset ili 15 trgovačkih društava koji se bave svaki sa svojim segmentom jer nažalost ako pogledate listu dužnika i kad bi se koristili OIB onda bi vidjeli u većini slučajeva da ta društva koja danas duguju znatno sredstva i u državni proračun a isto tako su veliki sudionici u međusobnom neplaćanju. Svi itekako povezani sa jednim ili dva društva koja u ovom trenutku itekako dobro posluju i stoga kažem ova odredba koja kaže da matično društvo koje ima samo ovisno društvo čije pojedinačni, skupni, financijski položaj i uspješnost poslovanja nisu značajni za istinitost i objektivnost prikaza financijskog položaja i uspješnosti poslovanja grupe nije obavezno sastaviti konsolidirano financijske izvješće. ono što je meni tu na određeni način pomalo sumnjivo i što mi se ne sviđa a to je veli da uspješnost i poslovanje nisu značajni za istinitost i objektivnost prikaza financijskog položaja. Dakle ako vi tu ne definirate što se podrazumijeva pod istinitosti i objektivnosti. Da li su to neki financijski pokazatelji, što je to? vi praktički ostavljate poduzetniku jedno subjektivno pravo da on odluči da li je to društvo takvo ili nije. Da li to društvo treba biti sadržano u izvješću ili ne treba. navedene nazive i sjedišta svih ovisnih društava, navede naziva i sjedište svih ovisnih društava te objasni kriterij utvrđivanja značajnosti skupne ili pojedinačne ovisnih društava u bilješkama uz odvojene godišnje, godišnje, financijske izvještaje. Dakle kad jedno to takvo društvo napravi određeni manifetluk i kad ošteti ili državu ili nekoliko drugih trgovačkih društava onda je kasno loviti njega i tražiti njegovu povezanost sa matičnim društvom jer očigledno već u tom trenutku nema dovoljno financijskih sredstava da bi se to naplatilo. Dakle jedna odredba koja usklađuje zakonodavstvo Hrvatske sa pravnom pravnom stečevinom EU ali s obzirom na nekakvu povijesnu tradiciju u Hrvatskoj i u vođenju ovoga financijskog poslovanja mislim da bi trebalo unutra ugraditi nekakve zaštite odredbe da se pojedini manufetluci spriječe i na kraju što se tiče ove druge odredbe da se u članku 3. Stavku5. Iza riječi leasing društva doda riječi pravne osobe koja obavljaju djelatnost faktoringa u svakom slučaju da jer vi nikad ne znate kolika snaga i kolika moć i što će faktoring društva raditi. Stoga će Klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog izmjena zakona o računovodstvu. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.